и Европейската банка за възстановяване и развитие относно подкрепа за изпълнение на проекти, финансирани чрез Европейските фондове за периода 2021 – 2027 г., включително Плана за възстановяване и устойчивост, №

Благодаря, господин Председател. След малко ще имаме процедура за допуск. „ДОКЛАД относно Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Правителството на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие относно подкрепа за изпълнение на проекти, финансирани чрез Европейските фондове за периода 2021 – 2027 г., включително Плана за възстановяване и устойчивост, № 47-202-02-19, внесен от Министерския съвет на 6 юли 2022 г. На извънредно заседание, проведено на 12 юли 2022 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект. На заседанието присъстваха Андрей Цеков – заместник-министър на финансите, и Иван Иванов – директор на дирекция „Централно Законопроектът беше представен от господин Цеков. С ратифицирането на Меморандума се осигурява основата за сътрудничество с Европейската банка за възстановяване и развитие

Потенциалните сфери, в които Европейската банка за възстановяване и развитие ще осигурява техническа помощ по еврофондовете, са: подобряване на конкурентоспособността на частния сектор, подкрепа за изпълнение на инфраструктурни проекти, подкрепа подкрепа за реформи и декарбонизация на енергийния сектор, финансови инструменти, подготовка и изпълнение на реформи в публичния сектор. Съгласно Меморандума подкрепата за проекти ще бъде осъществявана от Европейската банка за възстановяване и развитие въз основа на индивидуални споразумения,

Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие относно подкрепа за изпълнение на проекти, финансирани чрез Европейските фондове за периода 2021 – 2027 г., включително Плана за възстановяване и устойчивост, № 47-202-02-19, внесен от Министерския съвет на 6 юли 2022 г.“ Благодаря.

Преди да бъде изчетен следващият доклад, господин Председател, от името на групата искам да попитам и господин Сабрутев: той виждал ли е Меморандума, защото в Комисията са гласувани мотиви и решение? Никой от колегите не е виждал Меморандума като Меморандум. Не че имам претенции към съдържанието, но е абсурдно цяла зала да гласува нещо, което не е виждала. Някак си е странно. Разбира се, господин Стойнев може да ме опровергае, но в Комисията колегите Меморандума като текст не са го виждали, няма го и в Решението на Министерския съвет, няма го и на сайта на Народното събрание. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Анастасов.

Господин Анастасов, самият меморандум е изпратен на имейлите на вниманието на всички народни представители на 7 юли, така че всички са имали възможност да се запознаят, достатъчно време е имало. Господин Стойнев, заповядайте да представите Доклада и след това ще подложа на гласуване искането на господин Каримански за допуск.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

включително Плана за възстановяване и устойчивост цели да осигури нормативната основа за сътрудничество с Европейската банка за възстановяване и развитие по Европейските фондове за програмен период 2021 – 2027 г. за възстановяване и развитие ще могат да бъдат сключвани двустранни споразумения за техническа помощ въз основа на образец на Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти с

Уважаеми колеги, сега ще подложа на гласуване направеното от господин Любомир Каримански процедурно предложение за допуск. Моля, режим на гласуване.

против 1, въздържал се 1. С това предложението е прието. Моля да бъдат поканени в залата лицата, на които гласувахме току-що допуск. Уважаеми колеги, откривам дискусия по така внесения проект. Има ли желаещи за изказване?

За гостите само за сведение. Уважаеми колеги, бяхме запознати с двата доклада във връзка с внесения проект, нямаше желаещи за изказване, така че ще преминем към гласуване на Законопроекта на първо четене. Уважаеми колеги, поставям на гласуване Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Правителството на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие относно подкрепа за изпълнение на проекти, финансирани чрез Европейските фондове за периода

Министерският съвет. Гласували 138 народни представители: за 129, против 8, въздържал се 1. С това предложението е прието. Господин Каримански, за процедура, заповядайте.

събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Правителството на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие относно подкрепа за изпълнение на проекти, финансирани чрез Европейските фондове за периода 2021 – 2027 г., включително Плана за възстановяване и устойчивост, № 47-202-02-19, внесен от Министерския съвет на 6 юли 2022 г., да бъде приет и на второ гласуване в днешното пленарно заседание. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Каримански. Уважаеми колеги, поставям на гласуване направеното от господин Каримански процедурно предложение. Моля, режим на гласуване.

относно подкрепа за изпълнение на проекти, финансирани чрез Европейските фондове за периода 2021 – 2027 г., включително Плана за възстановяване и устойчивост Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Правителството на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие относно подкрепа за изпълнение на проекти, финансирани чрез Европейските фондове за периода 2021 – 2027 г., включително

Няма. Прекратявам дискусията. Подлагам на гласуване наименованието на Законопроекта, член единствен, наименованието на подразделението и параграф единствен, така както бяха изчетени от господин Любомир Каримански. Гласували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

На заседанието присъстваха и госпожа Весела Петрова – началник на отдел в дирекция „Национален фонд“ на Министерството на финансите, господин Иван Иванов – директор на дирекция „Централно координационно звено“ в Министерския съвет, и госпожа Милена Паневска – главен експерт

приложими към финансовото участие, предоставено с оглед на задоволителното изпълнение на етапите и целите на реформите и инвестициите от България съгласно решението за изпълнение на Съвета за одобряване на оценката на Плана за възстановяване и устойчивост. Резултатите, които се очаква да бъдат постигнати с приемането на предложения акт на Министерския съвет и с предложеното за ратификация споразумение за финансиране, са стартиране на финансовото изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост, създаване на нормативна рамка за гарантиране на ефективното изпълнение на предвидените реформи и инвестиции от България и е предпоставка за подаване на първо искане за плащане към Европейската комисия. Сключването на Споразумение за финансиране е в изпълнение на чл. 23 от Регламент 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 г. за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост. Конкретните права и задължения, които се определят със Споразумението, са в съответствие с чл. 22, параграф 2 от Регламент 2021/241 и са свързани с извършване на регулярни проверки дали предоставеното финансиране е било използвано правилно, дали предвидените етапи и цели по отделните реформи и инвестиции са били изпълнени, съответно да бъдат предприети подходящи мерки за предотвратяване, разкриване и коригиране на измами, корупция и конфликти на интереси, двойно финансиране, както и дължими правни действия за възстановяване на средства, които са били неправомерно усвоени. Предложените промени със Закона за ратифициране на Споразумението за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост между Комисията и Република България няма да имат пряко отражение върху държавния бюджет на

на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закон за ратифициране на Споразумението за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост между Комисията и Република България, № 47-202-02-20, внесен от Министерския съвет на 6 юли 2022 г.“ Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Стойнев. Господин Сабрутев, имате думата да ни запознаете с Доклада от Комисията по бюджет и финанси – заповядайте.

№ 47-202-02-19, внесен от Министерския съвет на 6 юли 2022 г. На извънредно заседание, проведено на 12 юли 2022 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект.

В изложението си той посочи, че Споразумението за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост се сключва в изпълнение на чл. 23 от Регламент на Европейския съюз 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 г. за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост. Сключването на Споразумение между Европейската комисия и съответната държава членка поражда индивидуално правно задължение по смисъла на Финансовия регламент. Целта на Споразумението за финансиране е да се определят правата и задълженията между страните и условията, приложими към финансовото участие, предоставено с оглед на задоволителното изпълнение на етапите и целите на реформите и инвестициите от България. В Споразумението се предвижда извършването на регулярни проверки дали предоставеното финансиране е било използвано правилно, дали предвидените етапи и цели по отделните реформи и инвестиции са били изпълнени, съответно да бъдат предприети подходящи мерки за предотвратяване, разкриване и коригиране на измами, корупция и конфликти на интереси, двойно финансиране, както и да бъдат предприети правни действия за възстановяване на неправомерно усвоени средства. С ратифицирането на Споразумението за финансиране се стартира финансовото изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост и се създава нормативна рамка за гарантиране на ефективното изпълнение на предвидените реформи и инвестиции в България, като всичко това е предпоставка за подаване на първо искане за плащане към Европейската комисия. След проведеното обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: 13 гласа „за“, без „против“ и 1 глас „въздържал се“. Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост между Комисията и Република

Благодаря, господин Стойнев. Подлагам на гласуване така представения текст на Законопроекта, наименование и член единствен. Гласували

Вносители: Десислава Атанасова и група народни представители на 8 юни 2022 г.; и Проект на решение за създаване на Временна комисия за проверка на обстоятелствата, свързани с увеличение на цената на суровия петрол, закупуван от „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, управлението и дейността на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и действията, предприети ОТ ДЪРЖАВАТА. Вносител е Ивайло Мирчев и група народни представители. Давам думата на вносителите по първото предложение

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Преди повече от един месец нашата парламентарна група внесе в Деловодството на Народното събрание Проект на решение за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с доставката на суров петрол до производителя на горива „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД. Разбира се, това се наложи най-вече заради галопиращите цени на горивата. Днес нашата парламентарна група, достатъчно последователно действаща, предложи още един Проект на решение на Народното събрание, който вече е внесен в Деловодството му, а именно: да задължим Министерския съвет да изработи механизъм за успокояване на цените на всички видове горива говоря за А-95, газ, както и дизелово гориво, на нива от 2,70 лв. за литър. Мотивите ни във връзка с предложението за създаване на Временната комисия са актуални както за днешния проект за решение, който сме внесли в Деловодството на Народното събрание, така и за предложението за създаване на Временната комисия, защото за нас е изключително важно да се установят абсолютно всички факти и обстоятелства, свързани с доставката на суров петрол на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД.

като по този начин се считаше, че ще се ограничи достъпът до свеж финансов ресурс към Руската федерация като агресор, като този ресурс би могъл да се използва за военни цели. Допуснаха се две изключения. Едното е спрямо държавите, които ползват руски суров петрол по нефтопровод „Дружба“, а второто е доставките за „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД. Знаете, че дори министърът на финансите в оставка поиска дерогация. Според нас изнуди Европейската комисия, за да има подобна дерогация, ние неведнъж сме твърдели, че това би било политическо лицемерие, защото спрямо доставките и спирането на доставките на руски газ нямате нищо против, а спрямо доставките на руски петрол толкова бяхте силно притеснени и загрижени за пазара, че дори поискахте изключения от Европейската комисия. По отношение на българската рафинерия, тя разполага с терминал за разтоварване на суров петрол на пристанище Росенец, на което могат да акостират кораби от цял свят. Точно в тази връзка създаването на една такава комисия е безкрайно наложително, която да изясни всички факти и обстоятелства и причините българското правителство да отстоява позицията за въпросната дерогация от Шестия санкционен пакет за рафинерията, която, отново подчертавам, може да посрещне танкери от цял свят. Моля, тези танкери, за които говоря, да не се бъркат с онези митични танкери, които ние вече повече от два месеца очакваме. Припомням, че те трябваше да пристигнат на 8-и и на 23 юни. Онези митични танкери, за които не знаем дали дойдоха, с втечнен газ от Америка, на какви цени са договорени, довчера се твърдеше, че газът ще бъде доставен на четири пъти по-ниска цена. Припомням, че това са твърдения на началника на кабинета на министър-председателя, както и на самия министър-председател след посещението му в САЩ и неясно с кого проведени и договорени срещи. Отново повтарям, че тук става въпрос за друг вид танкери, които доставят петрол. Затова е много необходимо тази комисия да заработи и ние сме предложили в мотивите тя да бъде създадена

Временната комисия да се състои от 14 народни представители, избрани на паритетен принцип – по двама от всяка парламентарна група. 3. Избира ръководство и състав на Временната комисия, както следва: Председател:… Членове:… Временната комисия установява всички факти и обстоятелства, свързани с доставката на суров петрол до производителя на горива „Лукойл Нефтохим Бургас“ Разглежда и анализира документите, свързани с установяването на съдържанието, страните, предмета на приетите и подписани документи, в това число и договори, от страна на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, Министерството на енергетиката и Министерския съвет. Да установи причините за поисканата дерогация от Европейския съюз за внос на руски суров петрол. 7. Временната комисия да изготви доклад за резултатите от работата си и установените факти и обстоятелства. 8. Временната комисия се избира за срок от 1 месец.“ Предвид обстоятелствата, че не е

Първо, благодаря на колегите от ГЕРБ, които успяха да ни изпреварят с около 40 секунди при внасянето на Проекта за решение за комисия. „Демократична България“ от месеци сме повдигнали въпроса по отношение на „Лукойл“ и проблема, който съществува в рафинерията. Тя е от особена важност за българската икономика и особено важна за нашата енергийна независимост. От тази гледна точка считаме за необходимо създаването на тази комисия, чиято цел трябва да бъде внимателно да се анализира какви са възможностите България да може да си доставя, въобще горивата в България да са на много по-ниски цени, българската държава например да дава петрола за преработка на рафинерията и вместо търговци като „Литаско“, които всъщност са собственост на „Лукойл“, да печелят от разликите, в отстъпките за сорт Urals, тази печалба да остава в тези, които зареждаме на бензиностанциите. Това е свързано и с енергийната ни независимост, която е част пък от геополитическата ни независимост, и нашето мнение е, че за да бъде България енергийно независима, трябва да има нулева енергийна зависимост от Русия. Конкретното решение е: РЕШЕНИЕ за създаване на Временна комисия за проверка на обстоятелствата, свързани с увеличение на цената на суровия петрол, закупуван от „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, управлението и дейността на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и действията, предприети от държавата

АД, управлението и дейността на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и действията, предприети от държавата. 2. Временната комисия се състои от 14 народни представители, избрани на паритетен принцип – по двама от всяка парламентарна група. 3. Избира ръководство и състав на Временната комисия, както следва: Председател:.. Членове:.. 4. Временната комисия установява всички факти и обстоятелства за периода от 1 януари 2015 г. до 31 май 2022 г., свързани с доставката на суров петрол от производител до „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, в това число използвани посредници, предприетите действия от представителите на държавата в „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, разликите между борсова и покупна цена, управлението и дейността на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД. 5. Временната комисия разглежда и анализира документите, свързани с установяването на съдържанието, страните и предмета на приетите и подписани документи, в това число и договори, от страна на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, Министерството на енергетиката и Министерския съвет. 6. Временната комисия изготвя доклад за резултатите от работата си, установените факти и обстоятелства. 7. Временната комисия се избира за срок от 2 месеца.“ Благодаря. Изказвания, колеги? Господин Димитров, заповядайте, имате думата.

Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа! Преди един месец предложихме да има комисия за „Лукойл“ и колегите от ГЕРБ спряха това предложение. (Шум и реплики а можеше вече тази комисия да е сформирана, да е свършила работа. Ние предлагахме съществуваща комисия да поеме и тези функции. От една страна, колегите говорят за голяма загриженост, притесняват се как един лев им се губел, губел им се е един лев и когато ние казахме: ама, нека да има комисия, която от началото на юни да работи по тази тема, Вие гласувахте против. Това на мен ми звучи като човек, който на думи твърди едни неща, на дела прави други, извинявайте. Така че да видим днеска от втори опит какъв ще бъде резултатът от гласуването. Колеги, по-важният въпрос е следният: има проблем в цената на горивата в България наистина какво може да се направи? Аз слушам тук колегите от ГЕРБ един месец по тази тема, те са много притеснени, но не чух нито едно конкретно предложение – какво да се направи? А ние имаме няколко много важни съвсем конкретни неща. Първото вече беше прието – за прозрачност на капацитетите на данъчните складове. Да, за съжаление, от 1 януари 2023 г., но след много години най-накрая това предложение е прието. Казваме, че трябва КЗК, която да проверява и санкционира, каквато нямаме, от ГЕРБ-СДС), да, много години нямаме наистина и която не е приета. Поискахме от Министерството на енергетиката смяна на представителя на държавата, защото установихме, той, разбира се, е назначен по времето на ГЕРБ, това е същият човек, който е подписал ангажименти по „Белене“ без съгласието на Министерството на енергетиката, и тогава е преценено, че това е най-подходящият представител на държавата в от страна на хората, които тогава са управлявали от ГЕРБ. Слабост е, признавам, на министъра на енергетиката, колеги, че тази смяна за цялото това време не се състоя, макар че ние зададохме серия от въпроси, с които показахме, че този човек няма доклади за своята работа, не отчита своята дейност, което означава, че той и не работи в синхрон с Министерството на енергетиката и въпреки това до момента не е сменен. така. Това е слабост на сегашния министър на енергетиката и ние, както казваме грешките на предишното управление, същото правим и за сегашното, по същия начин, същия подход. И най-накрая резултатът е следният: нарочно беше забавена комисията „Лукойл“, но сега вече тя може да бъде създадена и надявам се бързо да започне да функционира и да взима решения, защото, колеги, цените на горивата наистина са сериозен казус. Това спира развитието на икономиката особено в условията на криза и ние трябва да разграничим два въпроса – международния аспект и вътрешните проблеми на България, които ги има от много години и те не са решени.

хубав български вестник, може да излезеш и да кажеш: много ме притеснява този един лев, дето ми се губи. Ако си обаче народен представител, трябва да кажеш: аз виждам тези три-четири решения. Ние Ви казахме нашите решения. Сега с голямо вълнение очаквам и другите парламентарни групи да си кажат решенията. Призовавам всяка група – кажете как да има повече конкуренция, да има повече прозрачност и по-ниски цени на пазара на горива. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, колеги народни представители! Господин Димитров, слушах с внимание Вашето изказване и останах с впечатлението, че Вие сте под формата на опозиция и в този парламент. Вие предлагате решения, Вие настоявате този да бъде сменен, тази законодателна инициатива да бъде приета, но фактът е следният, че от една година, хайде да кажем от живота на този парламент, вече осем месеца, цената на горивата, която българските граждани плащат и българският бизнес плаща, расте, и то несъразмерно с цената на суровия петрол, който се преработва в Бургас Бургас – „Лукойл Нефтохим“. Това искаме да изясним и затова сме направили нашето предложение като парламентарна група – тук не се състезаваме с Вас, ние за този проблем говорим от много време. Защо българските граждани плащат с лев над справедливата цена, така да се каже, цена, която не съответства на покачването на международните пазари на петрола, който основно се преработва в бургаската рафинерия? Да, наистина Вие имахте една законодателна инициатива, която и ние подкрепихме, за достъп на повече играчи до складовете за петрол и за горива, но същевременно, без да увеличите капацитета на тези места, където може да се съхранява. Докато същевременно обаче именно Вашата парламентарна група и управляващото мнозинство закри която беше създадена с основна цел именно до нейните складове, които вече са изградени митнически складове, да има достъп свободният пазар, тоест повече вносители на горива да могат да се възползват от тези изградени капацитети. И съгласете се, че това, което Вие предложихте и беше прието, няма да увеличи достъпа, а просто ще бъде една справка кой може да се Е, да, обаче те, когато са на един играч на пазара, той може да запълни този капацитет и те да не бъдат свободни, та други да се включат и да складират своите горива. Така че то е добро намерение, но де факто няма да реши нито един проблем. Благодаря.

Вие като представител на управляващото мнозинство имате предостатъчно ресурси да свършите малко работа, за да не се налага опозицията тук да иска създаване на подобни комисии, да не говорим още по-странното – Вие да използвате инструмент на опозицията, за да контролирате управлението! Защото много добре знаете, че все още има златна акция, която е в един от коалиционните Ви партньори в другия край на залата. Много добре знаете, че в момента Вие, с Ваше участие, се прие една мярка, която българските граждани се оплакват, че малко трудно работи, особено в по-малките населени места. И това, което е по-лошо, че направихте такъв дизайн на мярката – говоря за 25-те стотинки, че в общи линии тя дава предимство на големите вериги бензиностанции и убива малките. Нали знаете, че за това говоря, говорейки за конкуренция? Защото, като говорите за КЗК, не е само личните Ви амбиции за КЗК, а въпросът е реално какви мерки създавате, така че да има реална конкуренция, да се създава среда на конкуренция. Вие бяхте участник в това. Колкото за „Лукойл Нефтохим“ – кой го е продал, кой го е приватизирал, по кое време, дали Вие сте част от тази партия, дали сте били председател на тази партия, дали сте пряко свързан с човека, който е приватизирал – Вие можете да си отговорите в дупликата, но ние всички в тази зала знаем отговора. И пак питам: къде е управлението? Ние днес цял ден си водим дебати. Първо беше за НАТО и за евро-атлантическата ориентация на България, после беше за Плана за възстановяване. Никой не излезе тук от правителството да каже две думи. Къде е правителството? Къде е Вашето правителство, господин Димитров?!

Господин Димитров, искам да Ви кажа, че в своето изказване казахте няколко полуистини и една от най-ярките е, че заявихте тук, че Комисията, която би трябвало да работи, не се е свикала. Само ще Ви припомня, че все още имате управляващо правителство, все още имате председател на Народното събрание. Нямаше избран председател на комисия, но Вие можеше да се обърнете към председателя на Народното събрание да свика Комисията, да започне да работи и да определи човек, който да е изпълняващ длъжността председател. Защо не го направихте лично Вие, господин Димитров? Защо? Не е хубаво това, което правите. По-скоро има по-подходяща дума за „хубаво“, да не я употребявам сега, но това, което казвате, е, меко казано, лицемерие. По отношение на министъра, хубаво обяснявате как сте задавали въпросите и как сте го питали. Извинявайте, Вие управляваща коалиция ли бяхте допреди няколко седмици или не? Кой беше виновен за това, че човекът, назначен от ГЕРБ, Вие седем месеца не го уволнихте и не го сменихте? ГЕРБ ли пак са виновни, или може би ВЪЗРАЖДАНЕ са виновни за това, че Вие нямате сила да го направите? Припомням, защото явно услужливо забравяте да споменете. Вие и в момента управлявате, правителството в момента управлява, то е Вашето министерство, Вашият министър председател, а Вие задавате въпроси и от тази трибуна демагогствате и обвинявате всички други, но не и Вас. Искахте да вкарате този проблем в комисия, която и без това не може да насмогне да обсъжда другите проблеми с газа и за това какво направи Вашето правителство с Вашия министър председател и с Вашия министър на енергетиката – да стигнем дотам, че да нямаме газ. Няма! Същото нещо и за „Лукойл“ – отново услужливо се криете зад ГЕРБ. Не се крийте! Вие сте абсолютно същите като тях, няма никаква разлика. Благодаря Ви, господин Ганев. За дуплика – господин Димитров, заповядайте. Уважаеми колеги, направихте реплики на моето изказване, аз Ви призовах да кажете Вашите конкретни мерки. Ние от „Демократична България“ имаме четири такива. И така, какво чухме от ГЕРБ? Нито една мярка! Какво чухме от ДПС? Нито една мярка! И така, какво чухме, разбира се, от Цончо Ганев и ВЪЗРАЖДАНЕ? То е ясно – нито една мярка! За това става въпрос. Сега, по отношение на Комисията. Ние предложихме преди един месец съществуваща комисия с председател от ГЕРБ – господин Даниел Митов, да поеме и тази тема, за да бъде инструмент на опозицията, да се възползва опозицията от този въпрос и след един месец вече можеше да има резултати. Но Вие казахте, че това не трябва да се случва, гласувахте против и спряхте работата на тази комисия. Вие на практика я провалихте! За това става въпрос. На колегата от ГЕРБ, който ме пита за данъчно-акцизните складове. Уважаеми колега, Вие сте в този парламент, не сте били в предишни. Само да Ви кажа: Вашите колеги от ГЕРБ твърдяха, че проблем с данъчно-акцизните складове няма! Наложи се да ги съдим, водихме дела, не ни даваха информация! Всички въпроси кой е собственик на данъчно-акцизните складове са наши и те са задавани година след година. Вие твърдяхте, че няма проблеми и ако не ми вярвате, поканете колегата Кирил Ананиев да Ви обясни как той, понеже не ни даде тази информация, ние заведохме дело и чрез дело получихме тези данни и разбрахме кои са реалните собственици и съдът гарантира достъпа до информация. За това става въпрос! Но колеги, отново искам да Ви върна към най-важното съдържание на разговора. Ние от „Демократична България“ много внимателно слушаме притесненията на ГЕРБ за цените на горивата. И ако ставаше въпрос, както казвам за анализ, достоен за някоя медия – много хубаво, но чакаме да чуем мерките. Питаме Ви: как ще свалите, колеги, цените на горивата? Не, не, то това е, трябва да има конкуренция в идеи, конкуренция в мерки. Моля да не викате от място, ако имате да кажете нещо, заповядайте. Защото другото са само констатации, колеги. Другото са общи приказки, които не водят до резултати. А иначе истината е, че в този сектор много години нарочно не се предприемат мерки. Ако желаехте от ГЕРБ, не ми казвайте сега, че можело да се използват държавни складове – за 12 години можеше да го направите. Защо не го направихте за 12 години? Защо не го направихте? Тази компания се предложи 2020 г., а Вие управлявате много години преди това. Тоест за какво става въпрос, колеги? Става въпрос за системно нежелание да бъдат предприети мерки. За това става дума – за системно нежелание да бъдат предприети мерки. Това ще се промени обаче, това ще бъде променено. Благодаря за Вашето внимание.

Аз усещам горчивината и обидата в гласа на господин Мартин Димитров за това, че този път не е бил той първият, който да говори за проблема с горивата. Опитва се да изкара все едно, че идеята е била тяхна, само че тяхната идея беше да заметат тази тема под килима, като я вкарат в другата комисия с посредниците. И забележете, колеги, още същия ден, в който стана въпрос за тази комисия, ние внесохме нашето предложение и господин Мартин Димитров като част от управляващите партии в това Народно събрание, управляващото мнозинство, един месец не внася точката за разглеждане в дневния ред. Господин Димитров, и Вие носите отговорност за тази работа, защото Вие чрез Вашия председател на групата участвате в Председателски съвет и определяте дневния ред на заседанията, тоест Вие носите отговорност за това, че един месец дори не включвате темата в дневния ред. Не сте нито Вие, нито съм аз първият, който заговори за проблема с „Лукойл“ тази година. Истината е, че това го направи Генка Шикерова в едно нейно предаване. И след това предаване аз тактично изчаках месец-два, защото това е Ваша любима тема, преди да я повдигна аз. Но едва след като я повдигнах и казах, че левче се губи, Вие излязохте с разни предложения тук за данъчните складове и всякакви комисии и как КЗК не си е свършила работите. Дванадесет години забравихте да кажете, че КЗК не си върши работата. Нищо лошо няма във Вашето предложение за данъчните складове, ние го подкрепихме. В интерес на истината това не е никаква мярка, тя няма да доведе до нищо в най-добрия случай, господин Мартин Димитров, и това ще го покаже времето, ще окаже влияние върху цената в рамките на две-три стотинки, не на 1 лв. Тоест Вие нямате предложение за 1 лв. И не да имате предложение, и не да го искате от опозицията. Вие казвате: ама все опозицията що не реши въпроса? Ами защо да Ви го решава опозицията? Вие сте управляващите. месеца вече управлявате! Във Вашите седем месеца се появи този 1 лв.! Във Вашите седем месеца. Преди това го нямаше. Преди декември миналата година този 1 лв. го нямаше. Откакто Вие сте на власт, левчето се появи и всеки месец става все по-голямо и по-голямо това левче, господин Димитров. Вие сте управляващи и трябва да носите отговорност за това, което се случва в „Лукойл“, а не да се изказвате като част от опозицията в това Народно събрание. Ако искате да бъдете опозиция, може да напуснете Вашата парламентарна група, защото те явно не Ви слушат нито за дневния ред, нито за проблемите с „Лукойл“, да станете независим народен представител и да се изказвате така, както го правя аз. И понеже три-четири пъти попитахте: ама къде са Ви мерките? Вие нямате мерки. Сега ще Ви кажа. Пак Ви повтарям: не е работа на опозицията да върши работата на правителството. Но в този случай пак го направихме – внесохме предложение, с което искаме Народното събрание да задължи Министерския съвет да предприеме действия. И сега ще Ви кажа, аз обявих по медиите част от мерките още преди две-три седмици вероятно, но не сте ме чули покрай данъчните складове. Едната от мерките например е да въведем мито върху руския петрол. Въвеждаме мито! Този 1 лв., вместо да го пращат в швейцарската сметка, да го прибира държавата и като го прибере 1 лв. държавата, целия лев, не тези две-три стотинки, за които Вие говорите, държавата ще прибере 3,5 млрд. лв., ще ги раздаде на всички, не само на бедните, но и на бизнеса включително, защото инфлацията се помпа и от горивата. Всъщност има три причини за инфлацията – високата цена на газа, високата цена на горивата и високата цена на тока. В казуса, в проблема с високата цена на тока ние Ви помогнахме. Опозицията, господин Димитров, Ви реши проблема с високата цена на тока. Сега се опитваме да Ви решим и високата цена на горивата. Тоест едното решение е слагате мито, събирате 3,5 млрд. в държавния бюджет и през държавния бюджет давате компенсация. Пазарно ли е решението? Пазарно е. Второ решение, пак пазарно. Вместо „Литаско“ купувате Вие уралския нефт. Защо тази държава лобира, изнасилва, изнудва, извинявайте, не изнасилва, лоша дума използвах, изнудва Европейската комисия да имаме изключение за руския петрол, ако българският потребител не печели нищо, а печели „Литаско“ – швейцарската фирма, швейцарската банкова сметка, която или финансира войната в Украйна, или финансира и войната в Украйна, и офшорни сметки на политици, на управляващи и така нататък. Надявам се ДАНС един ден да провери. Тоест както „Литаско“ купува уралски нефт, купува държавата – БЕХ купува уралски нефт. Както „Литаско“ преработва на ишлеме в „Лукойл Нефтохим“, така и държавата преработва на ишлеме в „Лукойл Нефтохим“. Плащаме на „Лукойл Нефтохим“ там 10 – 20 стотинки на литър, колкото струва, държавата преработва. Горивото излиза на 2,40 лв., държавата слага 10 стотинки печалба и го продава на 2,50

от швейцарската сметка къде отиват, отиват ли в офшорки на управляващи политици, отиват ли в офшорки на членове на кабинета, и в момента, в който ги хванете, ако отиват – и в момента, в който ги хванете, ще спрат да надписват левчето. Даже и преди да сте ги хванали, ще спрат да го надписват това левче, защото ще ги е страх да не ги хванете. Мога да ви дам поне още три примера как с пазарни механизми да върнете това едно левче на потребителя. Така че разбирам Вашата мъка, Вашата мъка, че някой друг Ви взе темата с горивата този път, защото тя беше удобна дъвка за Вашата коалиция 10 – 15 години, но през тези 10 – 15 години, когато Вие дъвкахте тази дъвка, проблем нямаше, а го има от първия ден на това правителство,

реплики? Мартин Димитров – заповядайте, колега. Господин Добрев, ние сме тук да помагаме, затова веднага ще Ви окажем съдействие по Вашите мерки. (Смях от ГЕРБ-СДС.) България не може едностранно да налага никакви мита. Това е общоевропейска политика, тоест Вашето предложение е напълно несъстоятелно и е хубаво, че първо тук го споделихте, та да можем да Ви коригираме. Тоест, ако искате такова нещо – България едностранно мита не може да налага, може да го поиска от Европейската комисия. Така че е хубаво, че споделяте тези работи, за да Ви помагат те да станат изпълними. Защото това, което Вие искате, е напълно невъзможно.

от ГЕРБ, казва, че прозрачността на данъчно-акцизните складове и свободните капацитети е първа мярка и Вие за 10 години не я приемате. Сега ние предлагаме, Вие я подкрепяте и казвате: „Ама тя не е толкова важна.“

Ако ни бяхте послушали, един месец щеше да има комисия за „Лукойл“, Вие провалихте това усилие и си знаете защо го провалихте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Добрев, много забавно – поканиха Ви да предложите мерки, Вие предложихте три мерки, абсолютно абсурдни. Да допълня на господин Димитров не знам как може да предлагате ние сами да си вдигаме митата? Пределно е ясно на всички, които се занимават с тази тема, че България не може да го прави. Значи за тази мярка просто е жалко, че Вие го казвате, смешно е. Благодаря Ви, че го казахте, показахте какви неработещи решения предлагате. Освен това, ако се вдигнат митата, това ще отиде към цената на горивата, така че това не само няма да намали, ами ще повиши цената на горивата. Така че, господин Добрев, за всички стана ясно, защо България е 12 години на това положение. Ето, заради такива неработещи предложения, които Вие правите – и некадърни, ако мога да допълня. ПРЕДСЕДАТЕЛ Нека не даваме квалификации, колеги. За реплика ли, господин Гаджев? Имате думата, заповядайте. Уважаеми господин Добрев, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Председател! Виждаме как управляващите тук – аз вече между другото, като гледам как Ви помагат на Вас, ще се объркам скоро да помисля, че Вие сте министър на енергетиката, а от „Продължаваме Промяната“ и от „Демократична България“ са в опозиция. Защото управляващите помагат на опозицията да измисли по-добри мерки за решение на проблемите. Това – в кръга на шегата, която, за съжаление, не е смешна, защото така се получават нещата в момента. Говорейки за митата, тук колегите се опитват да Ви сменят фокуса. България има механизми, по които да поиска подобно нещо – решение от Комисията. Но да не забравяме, че по време по време на обсъждането на бюджета именно от „Продължаваме Промяната“ признаха, че съществува това левче и че то изтича в посока Швейцария. Също така, след като сте толкова против да се приемат каквито и да е мерки, тогава защо в продължение на три

а продължават масово и да искат, и да увеличават? Между другото, третият Ви план и предложение беше службите да си свършат работата. Службите частично си свършиха работата – има един доклад, внесен в Деловодството

Благодаря, господин Председател. Всъщност какво стана ясно от репликите на две от управляващите партии? Те се концентрираха върху митото, не казват за швейцарските сметки, не казват за офшорките. Една дума не обелват, все едно, че не съм говорил по тази тема. Не казват защо държавата да си купи евтин руски петрол на 70 – 80 долара и като „Литаско“ да си произведе на ишлеме в „Лукойл Нефтохим“. Нищо и по тази тема! Защо ли? Може би, защото точно там се крие отговорът на всички тези въпроси. Но господин Димитров, ще Ви кажа за митото нещо друго. Аз бях наясно, че и двамата ще реагирате по този начин за митото и точно тази реакция очаквах. Но знаете ли каква е моята дуплика? Че мито и ембарго имаше върху руския петрол. той не беше позволен? Както не е позволено да се налага мито, така не беше позволено да се купува и руски петрол, само че за руския петрол Вие направихте пътека до Брюксел. Пътека направихте до Европейската комисия, изнудвахте Европейската комисия, за да купува България руски петрол, за да може „Лукойл“ и „Литаско“ да вземат 3,5 млрд. на година. Обаче, когато става въпрос за мито, което да защити българския потребител и да му намали бензина с 1 лев, няма да направите пътека до Европейската комисия. Ето, в това е разликата. Значи, когато става въпрос да се защитават интересите на „Лукойл Нефтохим“ и на „Литаско“, Вашето правителство направи пътека до Брюксел. Ние сме единствената държава в Европейския съюз, която има достъп до море и която получи изключение от забраната за купуване на руски петрол. Единствената! Заради това, че Вие казахте, че ако не ни се разреши на нас, ние тук ще спираме всички решения на Европейската комисия. Тоест Вие изнудихте Европейската комисия да разреши на България. В чия полза?! полза на „Литаско“, на „Лукойл Нефтохим“. Защото българският потребител не получи едно левче отстъпка от тези 3,5 милиарда. А сега, когато става въпрос за мито, което пак така е ограничено от Европейската комисия, както и купуването на руския петрол не сме Ви видели да си купите самолетен билет до Брюксел, не да направите пътека дотам, за да поискате изключение от правилата. И не са само това конкретните предложения, господин Димитров, за намаляване на цените на петрола. Има поне още три, но аз не виждам смисъл да Ви ги изброявам, защото в крайна сметка отговорност за управлението носи това правителство – Вашето, Вашата коалиция. И днес ще го кажа за втори път: моето

Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател, колеги! Гледам и не вярвам на ушите си?! Един път обяснявах, сега ще обясня втори път: изумително е това, което се говори тук, в залата на парламента. Първо, да кажа за трети път. Тук споменаха и колеги. Дами и господа, външнотърговската политика се прави от Брюксел със закон. Република България не може да въвежда никакви мита и никакви акцизи, тя може да предлага, а Брюксел решава. Първо. Второ, даже и Брюксел да реши да увеличи митата, ами, „Добър ден!“ – всяко мито увеличава цената. Какво ще стане с бензина и дизела, като му сложите мито 5 или 10%? Къде отива това мито? Кой ще го плаща? Леля Ви от Саудитска Арабия ли? Не! Ние, които сме на колонката! Как така ще въвеждате мита и ще намалявате цените? Това е изумително, нещо нечувано! Така че нито България може да въвежда мита и акцизи, нито цената ще намалее, тя ще нарасне! Така че забравете за тия мита. Трето, това левче – вече веднъж обясних, обяснявам втори път и последно. Това левче е предизборно, то противоречи на здравия икономически разум поради следната причина. Дами и господа, влезте в интернет. Добивът на петрола в Саудитска Арабия – 1 барел петрол струва между 4 и 6 пъти по-евтино като производствени разходи от петрола в Сибир, защото, дами и господа, петролът в Сибир е надълбоко, а в Саудитска Арабия е плитко, поради което производствените разходи са по-ниски. Вие какво ще искате сега – от Саудитска Арабия шест левчета да Ви върнат в бюджета Вие, като отивате да купувате – обяснявам на достъпен език, домати, Вие питате ли на сергията колко му струва производството на домати? Ами то си е негова работа. Той Ви казва, че цената е 5 лв. Ами тогава другите компании, които продават в България бензин и дизел, те на какви цени продават? И откъде им е петролът? Или досега е бил от Русия, или е бил от Саудитска Арабия, или от други страни тук, от Северна Африка. Кой Ви е казал, че продавачът на бензин и дизел ще Ви каже какви са му разходите и ще си намалява печалбата? Но Вие не казвате нещо друго. То е логично, че ако производителят на петролни продукти

аз съм поставял въпроса поне 6 – 7 пъти, лично аз, тук има записи, и съм критикувал, че Националната агенция за приходите, към министъра на финансите имаше няколко въпроса – господин Горанов и другия. И го питах защо няма нито една стотинка печалба от „Лукойл“? Отговорът какъв беше? Че са на загуба! Единствената рафинерия в света на загуба?! В продължение на 12 години! Сега, за първи път – миналата година, са на печалба. Така че няма никаква логика, няма никакъв лев, няма никакви разлики. Трябва да се обложи с по-висока печалба „Нефтохим“, ако има по-висока печалба. Това е въпросът.

Значи, цяла Европа са малоумници, защото са отишли някакви българи, за да им кажат още 2 години да внасяме петрола. (Реплики.) Какъв е проблемът откъде е петролът? България трябва да си осигури петрол, който има сигурни доставки и на достъпна цена. Дали петролът е от Саудитска Арабия, дали е от Либия, дали е от Русия, няма никакво значение. Точно някой от Вашите шефове, които бяха на лов, на ядене и пиене с шефовете на „Лукойл“ преди – нали им гледахме снимките, точно пък те да поставят въпроса как били имали преференции за „Лукойл“! Така че, вземете се в ръце! Няма никакъв лев, никакви мита не може да качвате. Вземете се в ръце и мислете, преди да говорите. (Ръкопляскания от „БСП

Помня за 44-тото народно събрание наистина „Лукойл“ беше тема за Вас – признавам го като член на Бюджетната комисия, много пъти сме коментирали тази тема. Но не мога да повярвам, че сега не Ви прави впечатление този един лев, който за последната една година се появи на цената на бензиноколонките над цената, която съответства с добивания и преработвания петрол в „Лукойл“! Как за Вас това изведнъж изчезна като тема? Вас не Ви ли е интересно? Аз мислех, че ще бъдете по-постоянен в стремежа си – защо не „Лукойл“, ами тези дружества, които са се появили в последната една година, господин Гечев, взимат един лев от българските граждани над цената на бензина. Явно, откогато имате вицепремиер по икономическите въпроси и членове на Министерския съвет от БСП, това вече не е тема започвате да говорите за Саудитска Арабия. Всичко това е много хубаво, но ние сме се фокусирали и предлагаме на Вашето внимание да подкрепите, надявам се, тази комисия, която за нас е изключително важна, защото ще даде отговори и на българските граждани – защо плащат в последната година такава цена на горивата? Защо са се появили фирми, които на ишлеме преработват, доставят и после на бензиноколонката кражбата е не 150 млн. лв., които Вие от от бюджета дадохте за компенсация 25 стотинки на литър гориво, ами е по 10 млн. лв. на ден, тоест 300 млн. лв. на месец някой реализира като свръхпечалба или необоснована печалба, а Вие тази тема не я дискутирате. Мисля, че е изключително важно да изясним тази тема. Запознайте се със секретния доклад на ДАНС. Искаме да го направим, да разобличим тази схема на управляващите в тази комисия, за да помогнем на българските граждани и бизнес и да намалим цената на горивата в България. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Иванов. Господин Митев, имате думата. Третата реплика е за господин Божанков. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми професор Гечев, направихме анализ на цените на горивата в 100 държави и се оказва, че средният ръст на горивата в световен мащаб е 42% – говорим за цените на горивата на колонка. В България цените на горивата са се покачили с 37%. И понеже предадохте няколко безплатни урока тук на хората от ГЕРБ, може ли да им обясните, че всъщност една от причините средното нарастване в света да е по-голямо от средното нарастване на цената в България всъщност е ниският акциз и ниското мито и всъщност да е абсолютен контрапункт на това, което казаха. Пак повтаряме, това е абсолютно необосновано, тяхното предложение е абсолютно неработещо. По друг Ваш въпрос. Имаше внушение от трибуната, че е излизал някъде 1 лв., отивал в нечия сметка. Всъщност – понеже този въпрос се повдига доста често от тази трибуна, стана ясно за един друг 1 лв., който отива някъде, но там е много ясно къде отива. Една община на ГЕРБ – Столична община, плаща на частните фирми с 1 лв. повече, отколкото плаща на общинските фирми, или беше обратното. Може ли да ни припомните: този 1 лв. в коя сметка отива и там вече не е ли ясно кои са хората зад тази община и в тази партия и къде отиват тези пари? И трето, трябва ли всички бизнеси в България, които получават марж, господин Гечев, който е повече от 1 лв., да се притеснят, че господин Добрев и ГЕРБ ще дойдат за бизнесите им, ще направят комисии да разберат защо те имат 1 лв. марж. Всички производители и търговци на домати, краставици, баници и всичко – те са стотици хиляди стоки, сигурно и милиони стоки в България, които имат марж 1 лв., трябва ли да има комисия, която ще установява маржовете на всички бизнеси в България и ще казва на кой каква му е печалбата? Моля, господин Гечев, да дадете още един безплатен урок. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Митев. Господин Божанков, имате думата – заповядайте за трета реплика. господин Председател. Професоре, Вие казахте, че сме били последователни и винаги сме търсили тази печалба за държавата от „Лукойл“ и вдигнахте завесата, че тази печалба ГЕРБ никога не са я отлагали, защото печалба не е имало. По време на управлението на ГЕРБ – все загуба, все не остава за държавата. И казахте за тези приятелски отношения – шефът на „Лукойл“ и Борисов ходели на лов, но те, тези отношения, пък не споменахте, че са доста по-сериозни. Първо, те бяха партньори на карти, нещо, за което и двамата са признавали, второ, Професоре, говорим за доста по-сериозни бизнес отношения. Ако не бъркам, поправете ме, но не казахте във Вашето изказване коя фирма е охранявала тръбите на „Лукойл“. Това не беше ли фирма „Ипон“? Това не са ли топли бизнес отношения? Как може ние да приемем критика от страна на ГЕРБ за някакви интимни отношения с „Лукойл“, при положение че те са единствената партия, чийто лидер по всякаква линия е демонстрирал не само близки и приятелски, но и други – икономически и сериозни бизнес отношения? Така че в този смисъл аз не разбирам поведението на ГЕРБ, пък и Вие не бяхте достатъчно критичен и остър във Вашето изказване. Благодаря Ви. (Частични За дуплика желаете ли, професор Гечев? Имате думата, заповядайте. Уважаеми господин Председател, колеги! Имаха основание в репликите колегите, засягащи офшорни сметки, Швейцарии, охранители – аз с това няма да се занимавам. Ако Вие имате информация за офшорни сметки, намерете ги и ги осъдете. Вярно е – и тук приятно съм изненадан от колегите, които потвърдиха това, че действително няколко пъти съм се изказвал и съм имал въпроси към министъра на финансите, и този лев не беше намерен. Да Ви припомня също, че изнесох информация, че същият петрол, който идва до компанията в Ниш – тук в съседна Сърбия, че там са десетки милиони – 25, 35 милиона вноски в хазната на Сърбия, същият нефт, който отива там, а в България 12 години, повтарям, нито една стотинка. Колеги, отидох лично в НАП при бившия шеф: „Добър ден!“ „Добър ден!“ „Как така – викам – покажете как е възможно единствената рафинерия в света да не плаща печалба?“ Хъката-мъката… Ясно е, че някой е наредил да не плащат данък печалба и сега търсим 1 лв. Няма да намерите този лев. Моля Ви да не заблуждавате българската общественост. Никакъв лев! Вие, ако вземете 1 лв. от вноса на петрол от Русия, трябва да вземете 6 лв. от вноса на петрол на Саудитска Арабия. Обявих Ви, вижте в интернет. Руският петрол е скъп като производство, тъй като се вади от голяма дълбочина. Това е елементарна обща култура. Никакъв лев няма да намерите. След това по отношение на маржа – тук беше поставен въпрос. Няма как да искате държавата да регулира маржа на печалбата, тъй като другите фирми в България продават също на висока печалба. Все пак „Лукойл“ не е монополист на българския пазар. Тук има внос на горива от цяла Европа, които също продават на тези цени. Не може да слагате фиксирана цена на горива на свободен пазар, където десетки фирми внасят тук и продават различни видове петролни продукти. Истината е, пак повтарям, икономическата логика, ако някоя фирма – това си е нейна работа, това е конкуренция, ако иска да си намери петрола по 10 цента варела, това си е нейна работа, въпросът е, че ако тя има евтина суровина, би следвало да има висока печалба, а като има висока печалба, трябва да плаща данъци на българската хазна. Така че тук няма как да търсим под вола теле. 12 години проспахте, една стотинка не взехте от рафинерията в Бургас – единствената в света, която не плащаше данък печалба, сега търсите някакъв лев, който не съществува

точка шеста от Програмата, тоест настоящата точка, която касае Временната комисия, както и следващата точка, която е за Временната комисия за интерконектора и Южен поток. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Колеги, обратно предложение или други предложения във връзка с удължаване на времето днес?

Колеги, моля да заемете местата си, Подлагам на гласуване направеното от господин Минчев предложение времето на пленарното заседание днес да бъде удължено до приключване на точка шеста от седмичната Програма. Моля, режим на гласуване.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Има далеч по-експертни изказвания от нашата парламентарна група, които се надявам да чуете, само че вземам отношение и си позволявам да говоря, защото се чуха тотални тотални неистини, да не кажа лъжи, от парламентарната трибуна по отношение на факти, които, колкото и както да се опитвате да изкривите, няма нито да успеете, нито има нужда да опитвате. Много се говори за това какви комисии се създават, кога се създават и от кого се създават. Аз мога да опресня паметта на някои от колегите и конкретно на един от тях, че ГЕРБ е абсолютно последователна, когато прави подобни предложения, и тук считам, че няма никой от преждеговорившите, който може да се противопостави на истината, защото предложи ли ГЕРБ комисия за „Gemcorp“? Предложи ли? Предложи. Колко месеца тази точка нито влизаше в дневния ред на Народното събрание, каквито и процедури да бяха ползвани от нас, и съответно Вие, уважаеми управляващи, със силата на мнозинството отхвърляхте всяка възможност това да се случи. В момента, слава богу, вече тази комисия съществува. Нещо още по важно, тази комисия заседава. Нещо още по-важно, в тази комисия народните представители, които членуват в нея, си правят изводите благодарение на най-различни източници, включително и секретни доклади на ДАНС. Това първо. Второ. Колко опита прави ГЕРБ, за да създаде комисия за посредниците в газа?! Колко?! Повече от месец! Кой я подкрепи? Кой със силата на мнозинството отхвърляше изобщо предложението да се разгледа в пленарната зала пак мнозинството, управляващите, които очевидно са в двойствена роля и в момента считат, че са опозиция. Просто така звучат. Отново тази комисия заработи. Отново тази комисия се позовава на източници, които са доклади на специалните служби. И сигурно, когато приключи нейната дейност, всички Вие ще останете много много сериозно изненадани, дори бих казала озадачени, от изводите, които ще се чуят или прочетат в Доклада на тази комисия – комисията, която сега обсъждаме. Този въпрос предложихме да се реши от Народното събрание през месец юни. Юни! Тогава отново мнозинството, от което Вие в момента, уважаеми, се опитвате като че ли да се откъснете, не позволи да влезе в дневния ред за обсъждане. Това мнозинство, пак повтарям, повече от месец не позволи това да стане точка в дневния ред. И защо, господа, след като имате възможност по Правилник – чл. 47, ал. 3 или ал. 8, това не беше ползвано през тези – повече от месец, възможности? Защо Вие не можахте да надделеете над своите коалиционни партньори това да стане точка от дневния ред? Защо? Защото е най-лесно някой да излезе от парламентарната трибуна и да говори за 12-те години на ГЕРБ. Най-лесно е! (Шум и реплики.) Само че пропуска, че през тези 12 години на ГЕРБ например е бил председател на комисия. Ама Вие, господин Димитров – конкретно към Вас, моля да ми направите реплика или да вземете лично обяснение, били ли сте председател на Комисията по икономическа политика като част от Реформаторския блок и тази комисия ГЕРБ ли я избра тогава? И когато бяхте председател на тази комисия, какво направихте за златната акция на „Лукойл“?! Какво направихте?! Моля да ми отговорите!

Уважаеми господа, Вие нямате ли член в този орган – Комисията за защита на конкуренцията, от Реформаторския блок? (Шум и реплики.) Не ли?! Ами господин Красимир Витанов какъв е и откъде е дошъл? Не е ли Ваше предложение? Аз ще извадя предложението на Реформаторския блок за попълване на състава в Комисията. И този господин някога каза ли Ви, че имаше проблем в „Лукойл“, или не? И нека сега да подчертая за всички останали, които сигурно ще желаят да направят някакви реплики, че в тази комисия представители имат парламентарните групи, които са били в състава на Народното събрание тогава, когато се е избирал състав на Комисията за защита на конкуренцията. ГЕРБ няма мнозинство, ГЕРБ има

неразбиращи тази материя, да ме репликират, само ще Ви кажа, уважаеми, че решенията в тази комисия не се вземат еднолично от председателя, а се вземат единодушно – това за Ваша информация. Защото дори Закона не сте прочели. Оттам нататък бих искала да подчертая, че леля в Саудитска Арабия нямам. Освен това на лов не ходя, нито на риболов, защото и това беше казано. Само че си спомням, че Вашият лидер, уважаеми колеги от лявата зала, все още е съпруга на човек, който работеше в „Лукойл“. В този смисъл дали не следва да заявите някакъв конфликт на интереси? Не знам, Вие преценете. Но това е в рамките на шегата. Аз Ви съветвам да изберем състав на тази комисия. Тя да има възможност да работи в рамките на месец или, ако остава по-малко на това Народно събрание, да бъде съкратен срокът, защото, да, в Секретното деловодство на Народното събрание има Доклад на ДАНС и по този повод. Това, че Вие не сте го чели, не означава, че той не потвърждава голяма част от изводите, които ние вече сме направили – изводите за единия лев, изводите, които всеки един потребител на горива си прави ежедневно, когато зарежда на колонката гориво, при все че измислихте и гласувахте някаква неадекватна мярка от 25 стотинки, която не се прилага за повече от 60 – 70% от българското население – нито за фирми, нито за лизингови автомобили, нито по бензиностанции в малки населени места. Дотук с Вашите мерки с горивата. По отношение на решенията, които е следвало ГЕРБ да предлагаме. Хубаво е, че на няколко пъти вече се напомни, че ние сме опозиция, а Вие сте управляващи. Вие! За седем месеца колко решения предложихте? Когато обсъждахме високите цени на тока за битовите потребители, се създаде една комисия, която да анализира. Тази комисия така и не заработи. Добре, че нашата парламентарна група предложи мораториум на цената на тока за битовите потребители, която толкова аплодирахте, че чак след това се и похвалихте, че е Ваша мярка. Второ, в Преходните и заключителните разпоредби на бюджета, на Вашия нескопосан бюджет, заради който и заради цялата Ви финансова политика падна правителството, ние предложихме компенсации за небитовите потребители, за бизнеса, болници, общини, храмове и така нататък. Ние, опозицията, не някой друг, уважаеми управляващи! Иначе бизнесът щеше да фалира. Сега предлагаме трета мярка – създаване на механизъм, за да се спре ръстът на цената на горивата на 2,70. И пак хора, хора, които бих казала, че нямат твърде голяма експертиза, излизат да говорят, че това били някакви популистки мерки, че не можело така. Ами само преди два дни Вашият финансов министър в оставка на Съвет на финансовите министри в Брюксел е предложил идентично нещо. Хайде, отворете медиите да прочетете дали няма подобно предложение към неговите европейски партньори. Считам, че трябва да се съсредоточим върху мерките, които са важни за българските граждани. Това, че изпуснахте инфлацията и че не предлагате абсолютно никакви адекватни решения, за всички е ясно. По-добре е обаче сега да създадем комисия, която ще провери тези факти и обстоятелства, свързани не само с единия лев, ами и защо хора от правителството са лобирали пред Европейската комисия. Аз имам обяснение. И това е, че по този начин единият лев се разпределя някъде. Но може би комисията ще го изясни как, защо и дали Вие в продължение на седем месеца, господа борци с картелите и нелоялната конкуренция, не улеснявате този един лев да попада в разни сметки. Благодаря.

ще се хвана за една част от изказването Ви, където казахте: ще останем много сериозно изненадани, даже озадачени. Да, госпожо Атанасова, много сериозно изненадани сме и много озадачени как вече един месец от ГЕРБ говорите за един лев, който е печалбата на частна фирма. Госпожо Атанасова, огледайте се, времето на Бойко Борисов, в което държавата извиваше ръцете и взимаше по 30% от всякакви бизнеси, за да могат да работят, свърши. Свърши, госпожо Атанасова, времето и никога повече няма да бъде. Ако искате факти, защото си говорим за факти, един лев, който е скрит, няма, госпожо Атанасова. И не мога да разбера защо го търсите там, а не се опитате да се зарадвате, че България най накрая има позиция в Европейския съюз и може да преговаря за дерогация на неща, за които Вие никога нямаше да можете да говорите. Благодаря. И този един лев

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Госпожо Атанасова, разбирам, че ми показвате гърба си и този хубав дизайн, може би от Антони Гауди от Барселона, но някои получиха вили, луксозни бутици,

За господин Добрев е мито, а не мито̀, по-точно мито̀, а не мито. Това, което се опитахте с много голям патос да говорите и назидателно… Всъщност трябва да погледнете какво е свършил ГЕРБ за 12 години, но най-вече последните пет години, когато Четиридесет и четвъртото народно събрание изкара пълен мандат. Относно Реформаторския блок, от който и аз бях част – добре, че беше Реформаторският блок, та спря много от зулумите, които се бяха приготвили тогава. Всеки може да провери и да види. Но това не е важно. какво успяхте да направите за пет години с тази държава и всичките скандали, които Вашият лидер Борисов и неговият приятел Вальо Златев надробиха. това, което е най-големият проблем, е всъщност, че в ГЕРБ не виждате проблема, който сте създали и който правителството се опитва да реши последните няколко месеца, но също така също така се опитвате всъщност крадецът да вика: „Дръжте крадеца!“ Чуваме от господин Добрев за единия лев, едва ли не за банковите сметки в Швейцария, в които някаква печалба се наливала. Извадете доказателства! Дайте ги на Вашия приятел Иван Гешев. Той с удоволствие ще прибере който може, това е ясно. Така че не хвърляйте от тази трибуна лъжи за нещо, което не е истина и е само едно политическо говорене. Да, от тази трибуна Конституцията Ви защитава и Ви позволява да говорите каквото си искате, но трябва да носите отговорност и пред хората, които ни слушат. Така че малко по-смирено и по-скромно, като назидателно тук се вихрите и се опитвате да се изкарвате девственици. Благодаря.

Благодаря Ви, господин Председател. Моята процедура е по начина на водене и е към Вас. Ще Ви помоля, когато от тази трибуна започнат да се леят волеизлияния – някой да разказва какво мисли и да използва внушения, които са грозни и които обиждат аудиторията, защото бяха и грозни, и обидни, освен всичко друго са неподкрепени и не се базират на факти, а на нечия може би развинтена фантазия, а може би болен мозък – прекъсвайте ги. Съжалявам затова, защото това, което се случва в момента в тази зала, е упражняване в някаква ненужна предизборна реторика, която ни отдалечава от смисъла на дебата, а ние би трябвало да се съсредоточим върху гласуването на въпросната комисия, ако всички сме убедени, че е необходимо да я има. Няма да споменавам името Ви, уважаеми колега, затова, защото наистина не мога да си позволя още веднъж да изслушам това, което ни повтаряте може би във всеки пленарен ден и без абсолютно никаква необходимост. Наистина без необходимост. Обидно е. Между другото, със своите думи и внушения обиждате, на първо място, себе си, защото показвате как мислите,

Господин Добрев имаше третата реплика, заявена предварително. Нека да чуем и третата реплика, и тогава. Уважаема госпожо Атанасова, Вие всъщност във Вашето изказване пропуснахте да обърнете внимание, че от управляващите потвърждават тезата, която ние изказваме от тази трибуна за това, че горивата в България са скъпи, за това, че има повече от един лев разлика над нормалната пазарна цена, и го обясняват с това, че било нормално те да си печелят там левчетата – нали затова плащали данъци. Тоест за управляващите е нормално 3,5 млрд. лв. да да бъдат вземани от джоба на българските потребители, защото те щели да платят 350 милиона данък. Ами тогава да вземем да раздаваме пари на всички, защото, като им ги дадем тези пари, те ще ги пишат печалба и ще внесат данък! Тоест това с данъка разбирате ли колко е смешно? Калкулациите показват, че ние надплащаме 200 млн. евро месечно, но видите ли, се успокояваме с това, че на тези 200 милиона те ще внесат 7 млн. лв. данък. А защо ги е нямало печалбите в последните 10 години? Ами нямало ги е, защото бензинът и дизелът бяха 1,50. Аз си го спомням. Аз съм зареждал на 1,50 дизел 2 лв., 2,50. При 130 долара петрол през 2012 г. бензинът и дизелът никога не стигнаха 3 лв. Не можаха да стигнат при 30% по-скъп петрол. 50% по-скъп, отколкото уралския нефт, който купува в момента „Нефтохим“. Тоест сега уралският нефт е 70 долара – 80 ги пишете, ние плащаме близо 4 лв. за бензин и дизел. През 2012 г. уралският нефт беше 130 долара,

като ще се печели много от тази работа, държавата да го направи. Казах Ви го. Никой нищо не каза за това. Защо държавата не купи барели, да си плати на ишлемето в „Лукойл Нефтохим“ и държавата да ги спечели тези 3,5 милиарда? Благодаря.

Благодаря, господин Председател. Благодаря Ви, господин Добрев, наистина пропуснах да го кажа. Благодаря за бележката, която ми направихте. направихте. Да, пропуснах да кажа, че при така наречения модел „Борисов“, уважаеми колега Митев, цената на газа до миналата година знаете ли колко беше?

уверявам Ви, хората го забелязват. Ще видите съвсем скоро. На другия репликиращ. Уважаеми господине, Вие нямате никаква идея какво означава неоготика, но вероятно имате какво означава сюрреализъм. (Шум и единственото, до което може по някакъв начин да се допрете до Гауди. Например сюрреализъм е през 2016 да сте почти влачейки се по корем в централата на ГЕРБ и да искате да бъдете председател на Комисията по транспорт.

защото знам, че Вие сте такъв и сте убеден такъв, да не позволявате, когато се дискутира една сериозна тема, с която има доста сериозен проблем, между другото, голяма част от залата да се прави, че не разбира за какво се говори и така да защитава интереса на „Лукойл“, а от друга страна, част от залата да защитава други руски фирми. Тук имаме представител на „Нефтогаз“, който е бил дълги години в „Нефтогаз сервиз“. Моля Ви, не позволявайте по теми, които засягат националната сигурност, тази трибуна да се превръща в арена на сблъсък на руски олигархични интереси. Моля Ви! ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС АТАНАСОВ: Добре, ще трябва да ги установим кои са. Господин Димитров – лично обяснение. аз искам да върна нещата към сериозния разговор. Бях споменат лично от госпожа Атанасова и да ѝ кажа няколко неща, които е забравила.

Друг важен факт. Още през 2016 г. предложих капацитетите на данъчните складове да бъдат публични и да се обявяват. Вие отхвърлихте този законопроект, дами и господа. Отхвърлихте го. Факт.

представете си, ако имаше картел на пазара на горива, колеги, как бихме се справили? Ако в тази институция имаше хора като Георги Ганев, щеше да има санкции, мерки, действия, категоричност. Така че, уважаеми дами и господа, нека този разговор да не се превръща в някакви такива елементарни разговори, а да гледаме неговата сериозност. Ако аз бях на Ваше място и бях избрал

и Комисията за защита на потребителите са направили хиляди проверки, колеги, щях да бъда притеснен. Така че Ви моля за следното – нека да търсим решения и да бъдем сериозни. Стига с тези празни приказки, извинявайте. ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС АТАНАСОВ:

Уважаеми господин Председател, процедурата ми е по начина на водене и всъщност Вие сте и човекът, който може да потвърди лъжата на Десислава Атанасова, която изрече относно 2016 г. Аз бях избран за председател на Транспортната комисия като единствената възможност от Реформаторския блок, на който се полагаше тази комисия, след като Гроздан Караджов си подаде оставката. И тъй като и Вие бяхте там тогава, много добре знаете как е взето решението. Но ако в ГЕРБ се влачите по земята, за да станете председатели на комисии, това е много жалко. Аз разбирам, че Барселона Ви боли, много Ви боли Барселона, но разбирайте се помежду си кой получава вила и кой получава костюм. Благодаря. Следващото изказване, което е записано, е на господин Румен Христов. (Реплики.) Да не сте се отказали, господин Христов? Не съм Ви разбрал. Сянката на „Лукойл“ се е стоварила на България още от самата приватизация. Аз няма да коментирам защо и как собственик на „Нефтохим Бургас“ стана „Лукойл“, а не Shell. Това, което щях да попитам госпожа Атанасова, сега ще го отправя към цялата зала. Да, действително в последните 12 години, в които е управлявал ГЕРБ, не е плащан данък печалба от „Лукойл“. Бихте ли ми казали, колеги отляво, какъв данък печалба е платил „Лукойл“ по времето на господин Станишев? Плащан ли е и колко е платен тогава? Защо не се плаща не само при управлението на Политическа партия ГЕРБ, но и при управлението, което беше доминирано от Вас и имахте Ваш министър-председател? Колеги от Реформаторския блок и от Синята коалиция, хубаво е да обвиняваме, но нека и ние да си носим вината, защото сме допускали тези тези неща, когато сме били част от управлението. Госпожо Атанасова, хубаво попитахте колегата Димитров дали е бил председател на Икономическата комисия, но той беше председател на Комисията по икономика и енергетика – тогава те бяха заедно, защото Министерството беше Министерство на икономиката и енергетиката и беше оглавявано от господин Трайчо Трайков. Така че нека да създадем тази комисия, да свърши работата, за която е избрана, да дадем отговор на част от въпросите, защото не можем да дадем отговор на всички въпроси, и да вървим напред. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председателстващ! Уважаеми господин Христов, аз много Ви благодаря за това изказване. Питах се: дали някой ще го каже на глас? И този, който трябваше да го каже, бяхте или Вие, или колегите от ДБ. Чест Ви прави, че го казахте Вие, защото ние по-възрастните знаем кой приватизира „Лукойл“, знаем историята тогава и знаем, че от първия ден на тази приватизация това е една агония. Българската икономика беше поставена в агония и това го направи правителството на Иван Костов. Правителството на Иван Костов, между другото, направи и административните реформи в България, господа от ДБ, и разпадът на административната структура на България беше започнат тогава, и ние затова в момента сме в това положение да имаме естествени монополи приватизирани и да имаме административни структури, които не функционират. Това беше заложено концептуално. Аз наистина благодаря на господин Христов, че намери сили да го каже. Интересува ме обаче дали ДСБ ще намери сили да се извини, дали ДСБ ще намери сили, защото това, на което… Проблемите, с които се сблъскваме в момента, колеги, не са започнали преди 12 години. Те започнаха преди 25 и всички знаем името на този, който започна проблемите, всички знаем откъде започна всичко, знаем, че в последните 12 години тази държава мъчително се опитва да събере себе си.

Благодаря Ви, господин Председател. Бил съм заместник-председател на ДСБ – 10 години по-късно. Така че не знам точно за какво трябва да се извинявам. Господин Христов, тъй като към Вас ми е репликата, още нещо, което трябваше да обясните и според мен е хубаво да се каже, е, че много илюстративен е този дебат за това къде се позиционират съответните партии чисто философски в категориите ляво и дясно. Като водим този спор едната част от залата, която, между другото, по думите на една от уважаваните колежки от БСП е предложила бюджет – бюджета на Асен Василев, тя го окачестви като продукт на целенасочена лява политика. Съгласен съм с нея. В онзи момент този бюджет беше продукт на целенасочена лява политика. Когато в момента спорим, идеята, че трябва да бъдат товарени гражданите с допълнителни разходи, а да не се опитваме да им намалим цената на горивото само и само да може да се плаща някакъв данък в бюджета, за да може да бъде преразпределян след това от правителството, е също продукт и философия на целенасочена лява политика. Ето Ви ясно разделение – дясно, което твърди, че трябва да се облекчи товарът върху гражданите и в крайна сметка преразпределението да става през бизнеса, за да могат гражданите да плащат по-малко за горивото, бизнесът да плаща по-малко, а оттам нататък вече пазарът да решава, и тези, които искат гражданите и бизнесът да плащат колкото се може повече, за да може след това да има нещо, което те да преразпределят. Това е ясно разделение между ляво и дясно. Между другото, депутинизацията изобщо не минава през това да искаме дерогации за внос на руски петрол в рамките на Европейския съюз. Това изобщо не го разбирам – как, от една страна, част от залата иска депутинизация и е част от управляващото мнозинство и в същия момент пази „Лукойл“. Същото това управляващо мнозинство и същото това правителство.

защото изискването за членство в Европейския съюз беше България да има преобладаваща пазарна икономика. Няма как да имаме преобладаваща пазарна икономика с 95% държавна собственост. Процесът беше много труден. Той трябваше да се случи. Допускали сме и грешки. Една от грешките според мен, според моето скромно мнение, е „Лукойл“. Обвинения към министър-председателя на България, който беше от СДС, не отправям, казвам, че имаме допуснати грешки. Иначе, господин Митов, Вие сте абсолютно прав, нямам обяснение как така наречената крайна десница в лицето на моите колеги от ДСБ в момента е с левицата от страна на БСП. БСП. Ние като представители на СДС, голяма част от колегите от ДСБ са били част от СДС, имаме за основен опонент левицата в лицето на БСП. Затова въпросът Ви е абсолютно основателен: как едните работят с другите, но те трябва да го обяснят на техните избиратели. Благодаря Ви.

Следващият записан за изказване е господин Несторов от ДПС. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, знаете ли защо водим толкова дълъг дебат тук в момента? Защото, уважаеми колеги, сегашните управляващи доразградиха държавата, защото, уважаеми колеги, Министерството на финансите и техните подопечни, Министерството на икономиката и техните подопечни не са си свършили работата. Затова водим този дебат. Сега казвате: къде са Вашите мерки? Колеги, бюджет Ви направихме. Закони Ви правим. От февруари месец сме изискали Асен Василев да дойде тук на изслушване, да каже за инфлацията, за вдигането на цените, част от които са горивата, и той не идва. Включително и от трибуната го прикриват. Знаете ли защо не идва? Най-лошото е това – защото няма какво да каже. Благодаря Ви. Има ли реплики към господин Несторов? Не виждам. Има ли желаещи за изказване? Не виждам. (Народният

Благодаря Ви, господин Председател. И аз с особено уважение се обръщам към Вас, защото, господин Председател, темата на дебата днес по по същество беше да направим така, че да създадем Временна комисия, и то по предложение на две политически формации, поредните комисии, а знаете, че има една сентенция, че когато не искаш една работа да се свърши – създай комисия. Опитах се да преброя досега колко комисии сме създали в този парламент – не можах да ги преброя. Това означава, че колкото повече комисии, толкова по-малко работа. А има ли някоя комисия, която да е излязла с доклад тук пред народните представители? Също няма такава комисия с доклад, но очаквам в близко време вече да се случи. В този ред на мисли, колеги, навлязохме по същество в дебата. Случаят с „Лукойл“ наистина е много интересен, още от приватизацията му. Не знам защо Вие като участник през онези години не взехте думата. Господин Председател, за Вас казвам, когато беше необходимо наистина да се смени собствеността в държавата, и това, което направи СДС тогава първите години, с голямото желание да се въведе пазарният механизъм, приватизацията наистина трябваше да бъде осъществена, трябваше да се случи. Без приватизация, нямаше как да… Без смяната на собствеността нямаше как да продължи да съществува тази държава. Защо Ви го казвам? Защото слушам вече дълго време как по времето на ГЕРБ цената при пазарни условия при 130 долара цена на барел, цената е била 2,60 – 2,70 и се стигна до едни дълги разговори и се сетих, че по времето на Тодор Живков пък беше 0,26 стотинки. Ако продължаваме да се връщаме така назад, когато нямаше бензин и държавата сигурно е вървяла само на жива тяга, тогава пък сигурно съвсем е било по-евтино. до това положение да говорим от тази трибуна кой с какви дрехи ходи, особено пък ми е много интересно, господин… хайде да не му казвам името, че пак ще излезе да вземе лично обяснение, дълги години управляващ заедно с Реформаторския блок, с ГЕРБ, се оказа, че не са платени никакви данъци от „Лукойл“, той беше председател на тази комисия. Така като слушам, стигнахме да се питаме

Не взехте никакво отношение! Чисто и просто идеята, дневният ред на обществото днес е: защо цените на горивата в България са толкова високи? Аз не съм съгласен с ГЕРБ, че от тук, от тази трибуна помолихме министър-председателя да иска дерогация, за да може да работи в България „Нефтохим“, нищо че е руски „Нефтохим“, да има горива още две-три години, защото сега, ако и „Нефтохим“ не работеше, както спряха и газа от „Газпром“, нямаше нито един от нас да седи тук. Сигурен съм, че щяхме да маршируваме някъде на друго място. Нали разбирате сериозността на тази работа? Това, че получихме дерогация и сега искаме комисия и в тази комисия да разберем защо след дерогацията все още продължава цената на горивата да се повишава – пазарен механизъм ли е, или е спекулация, нищо друго не искаме. (Реплика: „Спекула!“) Ако пък е спекула, нека сега правителството да беше излязло и с неговите си институции да излезе и да каже защо, къде и по какъв начин се е случило, а тях ги няма. Нали? Вместо да търсим „литмус“, можехме поне да търсим къде какво се случва с институциите. Нещата са много сериозни! Особено със ситуацията не около „Лукойл“, ситуацията с горивата, цените, които се увеличават въпреки Законопроекта на „Движение за права и свободи“ за компенсация на бизнеса за цените на електроенергията, и все още ГЕРБ не могат да си пречупят езика да кажат: да, ние според Закона на „Движение за права и свободи“, което бяха предложили, предложихме и решение заедно в бюджета, приехме и дадохме един механизъм, господин Димитров, за работа за цената на електроенергията и на детските градини, училища и на църквите, и на джамиите, и на всичко. Сега искате да Ви дадем как и по какъв начин да направим така, че… Вижте, не може при 130 долара да е била цената 2,60 – 2,70, а днес е 84 долара цената на барела, да е 3,60. Има нещо гнило! Затова ще подкрепим Комисията. Този път не е в Дания, този път е в българския парламент, и то особено е така, като гледам, в центъра на залата,

КЗК е онази институция, която дълги години се занимава с това дали има картел, или няма. Има един доклад, но от този доклад не можахме да разберем защо, по какъв начин и как сме създали такава законова база, че дори и КЗК не могат да открият, ако има картели. Също пак се връщаме в тази зала за законите, които ковем тук заено с Вас. Може още много неща да се кажат по този въпрос, обаче молбата ми е да спрем, да създадем тази комисия, нека тази комисия обаче за много кратко време, защото така, като гледам, дори да има създадено ново правителство, дори това правителство да се опита по някакъв начин да заличи всички грешки, които допусна дотук, поне Комисията да излезе с доклад и да се опитаме да намалим и да търсим дали е един лев, господин Добрев, дали е 0,99 стотинки или 1,50 – кой по какъв начин, как да направим така, че този лев да се върне при обществото, при хората, които ползват горивата. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС АТАНАСОВ: Благодаря Ви, господин Аталай. Има ли реплики към господин Аталай? Не виждам. Други изказвания? За изказване ли, господин Анастасов? Заповядайте. Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители! Аз наистина съм учуден от пасивността на най-голямата група в тази зала, а именно тази, чийто е финансовият министър. Именно той правеше гръмки изказвания как „Лукойл“ са вкарани в релси, как са започнали да плащат данъци. другото, призовавам някой от Вас да излезе и да ми направи една реплика колко точно данъци е платил „Лукойл“ за миналата година и колко е платил тази. Аз пък после ще Ви обясня каква е разликата между авансово внесен данък и реално платен данък в края на годината.

Призовавам Ви! Ето, господин Сабрутев го виждам – чак на другия край на залата отиде, другият колега зад него, там, дето ръкомаха жизнерадостно. Привет! Заповядайте, искам обаче точни цифри за миналата година и за тази! Аз ги знам, между другото – ще изляза в дупликата да Ви ги потвърдя, защото те са от държавни органи – не са от мои сметки! Държавни органи, за които не коментираме или се правим всички на слепи за слона в залата. Защото под онези доклади, които не можем да ги коментираме тук в открито заседание, има предостатъчно данни какво се случва! Няма как да коментираме и кой ги е чел, кой не – мисля, че тук няма незапознати с темата за какво става дума. Тогава какво прикриваме, колеги, и защо се правим на ударени? Защо се правим, че уж сме започнали да събираме данъци от една руска компания, която прави съвсем друго нещо, за което знаем много добре? Вие се опитвате да правите сравнение с преди, като стигнем до най-преди. Между другото, господин Председател, Вие се поуморихте малко – аз Ви призовавам някой да Ви замени, да слезете и да обясните тогава какво е било мнението на Националната служба за сигурност за тази приватизационна сделка, защото също е интересно да разберем в залата. А Вие сте човек, който много добре се аргументира и много добре знае

защото това бърка в джоба на всеки български гражданин, защото на гърба на това беше направена една мярка, която допълнително дава предимство на фирми, свързани с тази компания! И тук къде е господин Димитров с неговите анализи на КЗК? Между другото, има доста по-хубави анализи от тези на КЗК. Убеден съм, че и той е запознат, но не е в залата в момента, и знае много добре за какво става дума! Само че фокусът ни е: „Аз да стана на КЗК, а другото – „Лукойл“ живи и здрави да са!“ Окей, живи и здрави да са! Обаче има сериозен проблем и колегите – не само от ГЕРБ, и някои други в залата доста добре се аргументираха.

аз харесвам автентичното СДС във вида, в който е било. За това говорим, колеги! И защо никой не иска тук в залата да излезе и да говори по тази тема? Аз това не мога да разбера! Защо правителството го няма?

факт, след малко и това ще Ви бъде припомнено! Ще се окаже, че Вие говорите едно, а с действията си на практика обслужвате проруските интереси, колеги! За това става дума. Мълчанието, между другото, също е признак на гузна съвест. Можеше да излезете и спокойно да се аргументирате защо това не е така. Пак казвам, чакам там усмихнатият колега да ми каже: колко е печалбата на „Лукойл“ и колко данъци е платил, на каква база ги е платил и каква дейност всъщност развива „Лукойл“, въпреки че тук господин Добрев също разясни доста подробно, и откога го прави? Все пак в анализите си да не забравите, че господин Асен Василев е министър от май месец миналата година – година и нещо. Да, и беше влязъл с едни гръмки изказвания как точно там ще внесе сериозни промени. Много грехове имате, колеги, но излезте и се аргументирайте, излезте, опровергайте ме! Хайде, защо мълчите? Ей сега ще Ви дам възможност. И наистина се надявам да чуя нещо смислено.

това, за което ме призовахте, мога да кажа –не съм сигурен дали е изтекъл грифът за сигурност, но си спомням, че в доклада на НСС имаше един много интересен факт за едно лице, което мигрира от СДС в ДПС. Но дотук, не мога да говоря повече. (Шум и реплики Заповядайте. Нямате време. Не. С удължението изтече. Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Анастасов, само една корекция да направя. Вицепремиерът Василев не беше министър на финансите в целия този период – само в първото служебно правителство. А иначе Вие също сте завършили стопански факултет като мен, там счетоводната школа е доста силна. Знаете за трансферното ценообразуване, защото счетоводните операции лесно могат да се манипулират, особено когато на входа и на изхода на едно търговско дружество е застанало едно швейцарско дружество – „Литаско“! Вие ще видите по гласуването, което ще направим за създаване на Временната комисия, че подкрепяме и искаме тази истина да излезе именно със създаването на тази временна комисия. Защото не може, когато цената на руския петрол пада с 30%, едно търговско дружество в чужбина да продава на по-високата цена, като „Брент“! Накрая печалбата остава в чужбина и всички български потребители плащат по-високата цена, вместо да имаме 30% по ниска цена! И тук вече трансферното ценообразуване, което се преследва от НАП, които трябва да влязат вътре, да видят, да излязат с ревизионните доклади, да погледнат на каква цена продава „Литаско“ на българския „Лукойл“ и на каква

и реално там покрива единствено оперативните разходи – определен процент печалба. Така че проблемът с цената на горивата наистина е сериозен, но тук трябва да видим какви са взаимоотношенията с търговското дружество в Швейцария „Литаско“, защото, когато на едно дружество му е фиксирана цената, на която купува и на която продава, то единствено ще реализира печалба, защото му е фиксирана по търговското взаимоотношение, което има с компанията майка. Така че очакваме действия от НАП по отношение на трансферното ценообразуване. Иначе, да, тази година ще се платят около 7 милиона данъци, но смятам, че това е пренебрежимо малко спрямо печалбата, която остава в швейцарското дружество „Литаско“. Благодаря. Благодаря Ви. Има ли друга реплика? Заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми народни представители! Уважаеми господин Анастасов, може ли малко да спрете да си говорите с доктора и да ме чуете, защото тук обещахте да изнесете цифри? Разбрахме кой е проспал сделката с „Лукойл“, кой е бил шеф тогава на разузнаването – явно този човек не е знаел тогава, че фирма „Литаско“ в Швейцария пак опъва цялата печалба. Разбрахме на кого детската му мечта е да стане шеф на КЗК – това всички го знаем, нямаше нужда да ни го повтаряте. Но господин Анастасов, обещахте да кажете цифри авансовият данък колко е, колко е окончателният, как се връща. Каква е тази игра с тези данъци – това не разбраха народните представители. Така че вместо да се занимавате с Националната служба за разузнаване от едно време и кой е проспал сделката с „Лукойл“, кой си е затворил очите тогава,

защото втората не беше нещо като реплика? Заповядайте за дуплика. Всъщност не на ишлеме, на процесинг работи рафинерията. Миналата година е платила към 3,5 милиона. Ако тази година плати към 7, това означава, че тя горе-долу около два пъти трябва да си вдигне капацитета, което е абсолютно невероятно – прогнозите са доста по-различни. Някой ако внушава тук по някакъв начин, че едва ли не ще внесе два пъти повече данъци през авансовия данък – това си е чиста игра между Министерството на финансите или НАП, както искате – те са едно цяло така или иначе. Аз иначе много се радвам, че Вие затвърдихте и вината на НАП в тази игра, защото, ако Асен Василев наистина не е бил министър във второто правителство, то господин Спецов мисля, че си беше там – на място. Благодаря, че припомнихте – много ценно. Една година, една година игричка на гърба на българския гражданин! Иначе има доста ясни данни за размера на парите, които изтичат навън – мисля, че колегите говориха достатъчно. Но аз така и не разбрах на фона на цялата тази игра – Вие така вяло излязохте с някаква реплика, никой друг от водещите Ви политически лидери не излезе да каже нещо не разбрах защо ние защитихме единствено позицията на „Лукойл“ пред Европейската комисия?! Това единствената рафинерия в България ли е, господин Арабаджиев? Само една ли е? Аз знам, че има още две, които не са руски – със смесена собственост, по-голямата част са български. Защо не беше изразена тяхната позиция пред Европейската комисия, а България трябваше да става адвокат на руската компания? Можете ли да ми обясните? Защо, при условие че Вие сте знаели тези данни – нещо, което сега си признахте, сте продължавали да защитавате „Лукойл“ пред Европейската комисия да прави същото нещо?! Защото рафинерията работи на процесинг повече от година,

Не разбрах наистина. Сега си гледате телефона, по-удобно е. Аз Ви уверявам, че доста данни ще излязат и през работата на Временната комисия, защото Вие си позволихте да правите внушения с тази тема и с много други теми. Но когато дойде време за истината и за фактите, нещо започвате да бягате по тъча, което подсказва, че явно има някакви други обвързаности, които не са много приятни за публиката. Но е крайно време всичко да излезе наяве, започвайки от 1999 г. до днес, за да знаем кой наистина е проводник на какви интереси в България и кой чии интереси защитава! А иначе мотивацията за защитаването на тези интереси я знаем от Вашия скъп бивш премиер – той си каза тези интереси срещу какво се защитават.

Благодаря Ви, господин Атанасов. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Атанасов! Ако искате да участвате в дебата, да репликирате господин Анастасов или когото и да е друг народен представител, има ред как да се случва това. Възползвайки се обаче да седите на това място и да си оправдавате своята немощ с „Движение за права и свободи“, няма как да го правите. Между другото, пак с анти ДПС кампания закрихте и автентичното СДС, за което в момента се опитвате да се оправдавате. Обръщам се към Вас, господин Атанасов, аз разбирам, че във Вашата фантазия освен ДПС явно друго не съществува за Вашите неволи, но народната поговорка гласи по друг начин: „Ако имате нещо изцапано в гащите, не се чудете кой друг го е направил!“ Благодаря Ви.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, от името на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ бих искал да кажа, че ще подкрепим създаването на тази временна комисия. Най после обществото трябва да разбере за какво става въпрос и тези хиляди спекулации трябва да престанат. Ще си позволя да коментирам въпросното едно левче. Както знаете, държавният орган, който регулира нерегулирани пазари, какъвто е пазарът на горива в България, се нарича Комисия за защита на конкуренцията. Много пъти беше спомената днес в тази зала, беше уточнено кой е председател на Комисията, чухме от колегите от ГЕРБ, че председател на комисия не означава нищо. Искам само да прочета чл. 9, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на конкуренцията, който гласи следното: „Председателят на Комисията – КЗК, организира и ръководи дейността на Комисията...“ Тоест да имаш председател е нещо много. Тук идва въпросът: при условие че ГЕРБ-СДС постоянно говорят за този един лев – защо те не алармираха Комисията за защита на конкуренцията? Тук идва и още един въпрос: защо Комисията за защита на конкуренцията, при условие че постоянно се чува в пленарната зала, в медиите да се говори за един лев, не се самосезира? Чудя се защо господин Добрев, при условие че седи до господин Ненков, който е син на председателя на Комисията за защита на конкуренцията, не вземе да даде сигнала си? И може би Комисията за защита на конкуренцията да се задейства най-сетне? Защото цялото общество чува: един лев, един лев, един лев..., а в крайна сметка този един лев дали го има, или го няма трябва да реши Комисията за защита на конкуренцията. Народното събрание, уважаеми колеги, не е разследващ орган. Ние не сме одитори и тази временна комисия няма да успее да реши проблема – само и единствено ще може да констатираме факти. Органът, който трябва да реши проблема, се нарича Комисия за защита на конкуренцията. Въпросът е: защо КЗК работи с широко затворени очи?

Това са въпросите, уважаеми колеги. Относно единия лев – не виждам господин Добрев в залата, но аз разбирам неговите усилия да се позиционира като „Делян левчето“, българските 50 цента. Уважаеми колеги, трябва да знаете, обществото ще запомни господин Делян Добрев като човека, срещу когото прокуратурата имаше разследване за злоупотреби за над половин милиард лева.

Забравихте да отговорите на една от опорките, която беше дъвкана относно платения данък – дали е бил авансово? На колегите трябва все пак да им направите едно показно, че данъкът за 2021 г., печалбата се плаща тази година. Няма никакво авансово плащане. Това е данък за 2021 г., така че тази опорка може да я затворят. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ

по собствена инициатива не купи гориво и тя не произвежда бензин. Може ли да обясните на ГЕРБ защо държавата не може да купи гориво и тя да произвежда бензин? Ще се съглася изцяло с Вас, че можем след този разговор и с тази комисия да обобщим и да кажем: това е митът за „Делян левчето“! Мит е нещо, което не съществува, но моля Ви, обяснете на господин Добрев защо България не купува и не участва в търговията и производството на горива. Благодаря. (Шум и господин Митев, също нека да бъдем на висотата на Народното събрание. Не може тук да размахваме такива квалификации. Защото, ако започнем, на всеки можем да му сложим нещо. Трета реплика? Заповядайте. Господин Председател, аз съжалявам, но не съм сигурен, че Вие трябва продължавате да водите, след като разбрахме за проспаната сделка с „Лукойл“. Господин Сабрутев, ако тръгнем да говорим за роднини, повярвайте ми, аз имам пълна свобода да говоря, каквото си искам. Само че, ако тръгна така по реда на зигзаг, ще стане много интересно. Кой на кого какъв роднина е? Колко роднини има? Съпруги, кумове, кумци, кой къде е назначен и кой къде работи по държавната администрация? Не искам да влизам в тези лични работи, защото, както Ви казах, аз имам свободата да говоря, без да ми пука, но не съм сигурен, че Вие имате свободата да ми направите дуплика по тази тема. Друго нещо. Аз се радвам, че след мен Вашият колега, който не знам защо излезе да Ви направи реплика, не даде данни, но от друга страна, опроверга Асен Василев. Браво, това е напредък. И Вие опровергахте Асен Василев, колега, който твърдеше, че се плаща авансов данък тази година. Стигнахте дотам сами да не си следите какво говорите по медиите и кой какво как разправя. Моля Ви, недейте сега, казвам Ви, аз не бих си позволил да изляза да говоря примерно, без да съм разбрал господин Хамид какво е говорил по темата. Това при нас не се случва. Правите пълна излагация. Или едното е вярно, или другото. Или Асен Василев лъже, че се плаща авансов данък, или Вие тук лъжете, че Асен Василев лъже?! Кое е вярното последно? Е, господин Сабрутев, тук направете една кратка консултация с господин Ананиев и ще отговорите. Вие може и по-добре от него да следите. А иначе не получихме абсолютно никакви данни, господин Сабрутев, абсолютно никакви конкретни данни! Колко данък е платен миналата година? Аз знам, че е 3,5 милиона. Базата 70 милиона ли е за тази година, или господин Ананиев Ви опроверга? Кое е вярното последно? И този данък на какво количество се плаща, ако можем да знаем? И какви парички отиват в онази сметка? Благодаря. Очакваме отговори. Благодаря, господин Председател. Благодаря, уважаеми господа репликиращи. Относно данъците. Данъкът, който плати „Лукойл“, потвърждавам, че данък, платен за 2021 г., той е за минал период. Колко е? И един лев да е точно, с един лев повече, отколкото е плащано последните 12 години. Разбирате ли? Не може 12 години бизнес за над 6 млрд. лв. да не плаща данъци в тази държава?! И Вие сега да идвате и да кажете: плаща малко, плаща авансово, плаща... Господин Анастасов, Вие също бяхте скоро от управлението на тази държава. Ако тогава Вие бяхте направили необходимите постъпки, сега може би петролен канал щеше да работи доста по пазарно и така нататък. Относно репликата на господин Митев. Господин Митев, припомням Ви, че „Лукойл“ е частна компания. Цените на „Лукойл“ не се определят от правителството, не се определят от Министерския съвет, не се определят от министър-председателя. Е, до скоро се определяха от господин Борисов, това е ясно – колко записи изтекоха, но вече не е така. Има някакъв пазар и той си върви и няма как държавата в лицето на правителството или парламента да влезе и да казва ти ще продаваш на толкова или ще купуваш на толкова. Отново органът, който регулира нерегулирани пазари, какъвто е пазарът на горивата в България, се нарича Комисия за защита на конкуренцията. Благодаря.

цялото това разследване тук три часа?

А по отношение на някакъв половин милиард, който Вие за втори и трети път споменавате, Елена Йончева ме обвиняваше за 100 милиона и аз я осъдих, ако искате, кажете откъде са Вашите 500 милиона, за да мога и Вас да Ви осъдя.

Уважаеми господин Председател! Моето лично обяснение е колкото лично, толкова и партийно. Господин Сабрутев намекна, че тук сме управлявали заедно в последните години. Господин Сабрутев, ако управлявахме заедно, ние с Вас щяхме да сме колеги в това управление, ама, уви, не е така. ДПС си беше в опозиция, Вие с господин Добрев си бяхте колеги, прави му чест, че го признава, това е истината. Разбирам, че ще се опитвате да си напишете нова биография, която Ви е необходима в тази ситуация, обаче човек си ходи с целия багаж

Първо ще подложа на гласуване Проекта за решение, внесен от ГЕРБ-СДС. За протокола ще го изчета, докато се събират народните представители. „Проект! РЕШЕНИЕ за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с доставката на суров петрол до производителя на горива „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД

АД. 2. Временната комисия се състои от 14 народни представители, избрани на паритетен принцип – по двама от всяка парламентарна група. 3. Избира ръководство и състав на Временната комисия, както следва: Председател:.. Членове:..“ Това е Проектът за решение.

Сега, колеги, моля парламентарните групи по големина да направят своите персонални предложения за участие в Комисията. „Продължаваме Промяната“

Вторият проект, когато завършим първия. (Шум и реплики.) Прието е Решението, създадена е Комисията. Трябва да се предложи персонален състав, който да бъде избран, след това решаваме второто решение. Благодаря, господин Председател. От името на „Продължаваме Промяната“ предлагаме за членове на Комисията Венко Сабрутев и Александър Ракшиев, като Александър Ракшиев предлагаме за председател на Комисията.

Благодаря, господин Председател. От нашата парламентарна група предлагаме за членове на Комисията госпожа Ирена Димова и господин Александър Иванов. Не предлагаме някого от тях за председател, но ще подкрепим предложението на друга опозиционна партия. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! целия дебат се разбра все пак кой като разузнавач е проспал сделката с „Лукойл“, но за да разследват тези факти, както и много други – за цените на горивата, „Движение за права и свободи“ предлага Петър Чобанов и Адлен Шевкед да разследват кой съветски разузнавач е проспал сделката. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! От името на Коалиция „БСП за България“ предлагаме за членове народните представители Румен Гечев и Петър Кънев.

Благодаря Ви, господин Председател. От името на Политическа партия „Има такъв народ“ предлагаме за председател и член на комисията господин Андрей Михайлов, както и за член на Комисията госпожа Златомира Мострова.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! За членове на Комисията предлагаме Иво Мирчев и Мартин Димитров. Благодаря.

моля за внимание. Ще подложа на гласуване целия състав на Комисията по направените предложения, след което ще минем към избор на председател. Моля да подложите

Добре, режим на прегласуване.

При това положение, колеги, подлагам на гласуване следващото предложение, направено за председател, а именно на колегата Андрей Михайлов. Гласували

Добре, режим на прегласуване.

тъй като има трето предложение за председател, аз ще го подложа на гласуване, защото може да събере повече гласове от второто. Така че, моля да се подложи на гласуване предложението за председател на колегата Искра Михайлова.

Предложението не е прието. При това положение съставът на Комисията е избран и председателят също – Андрей Михайлов от „Има такъв народ“. С това процедурата по избор на Комисията и цялото решение са приети. Уважаеми колеги, дотолкова, доколкото двата проекта за решение са със сравнително различен предмет, то следва да гласуваме и второто предложение за комисия, като принципно може да представим идентичния състав на Комисията и тя да заседава едновременно и по двата текста.

Благодаря, господин Председател. От името на вносителите оттегляме предложението си за Комисия, тъй като вече имаме Комисия за „Лукойл“.